Einnig hefur borist bréf frá formanni þingflokks Samfylkingarinnar um að Alma D. Möller verði fjarverandi á næstunni. Þá hefur borist bréf frá varaformanni þingflokks Flokks fólksins um að Ásthildur Lóa Þórsdóttir muni ekki geta sinnt þingstörfum á næstunni. Í dag taka því sæti á þingi 1. varamaður á lista Framsóknarflokksins í Suðurkjördæmi, Jóhann Friðrik Friðriksson, 1. varamaður á lista Samfylkingar í Suðvesturkjördæmi, Árni Rúnar Þorvaldsson, og 1. varamaður á lista Flokks fólksins í Suðurkjördæmi, Elín Íris Fanndal. Jóhann Friðrik Friðriksson og Elín Íris Fanndal hafa áður tekið sæti á Alþingi og eru boðin velkomin til starfa að nýju.

Árni Rúnar Þorvaldsson hefur undirritað drengskaparheit að stjórnarskránni og er boðinn velkomin til starfa á Alþingi. Forseti vill tilkynna að honum hefur borist erindi frá þingflokki Flokks fólksins um mannaskipti í nefndum, sbr. 1. mgr. 16. gr. þingskapa, á þá leið að Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir taki sæti sem aðalmaður í velferðarnefnd í stað Guðmundar Inga Kristinssonar og Sigurjón Þórðarson sæti sem aðalmaður í Íslandsdeild Norðurlandaráðs í stað Guðmundar Inga Kristinssonar. Þessar mannabreytingar skoðast samþykktar án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Borist hefur tilkynning frá þingflokki Flokks fólksins um að á þingflokksfundi í dag, þann 24. mars, hafi Ragnar Þór Ingólfsson verið kosinn formaður þingflokksins.

Virðulegi forseti. Ásthildur Lóa Þórsdóttir lét af embætti mennta- og barnamálaráðherra í síðustu viku í kjölfar þess að upp komu upplýsingar um atvik úr hennar fortíð. Með því lauk setu hennar í ríkisstjórn og sú ákvörðun, hver sem aðdragandinn var, hefur nú þegar verið tekin. Því er ekki tilefni til að velta því frekar upp hér í þingsal hvaða mat eigi að leggja á þessa fortíð. En það sem situr eftir og kallar á svör er ábyrgð forsætisráðherra. Í opinberri tímalínu sem forsætisráðuneytið birti kemur skýrt fram að ákvörðunin um að ráðherra myndi víkja hafi verið tekin áður en nokkur vissi af málinu og áður en fjölmiðlar fjölluðu um málið í samráði við forsætisráðherra, fyrrum ráðherra og formenn stjórnarflokkanna. Ráðherrann hefur síðar lýst þeirri ákvörðun sem ósanngjarnri. Forsætisráðherra hefur ekki gert grein fyrir hvaða aðrir valkostir voru ræddir, ef einhverjir voru, eða hvað í málinu leiddi til þessarar niðurstöðu. Það er mikilvægt að þingið og þjóðin fái skýr svör. Hvers vegna var það mat forsætisráðherra og samstarfsflokkanna að Ásthildur Lóa Þórsdóttir skyldi víkja úr embætti

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn. Ég verð að segja að í grundvallaratriðum er það auðvitað fyrrverandi ráðherra að segja frá því hvers vegna hún tekur þá ákvörðun að segja af sér. Samtal okkar þriggja á milli verður ekkert viðrað hér í smáatriðum. Auðvitað eru ýmsir þættir málsins sem eru ræddir. Ég held að það liggi alveg fyrir, eins og hefur bara víða komið fram, enda hefur þetta mál verið viðrað mjög rækilega og allar upplýsingar borist, að það er á þessum fundi sem ég og formaður Viðreisnar fáum í fyrsta skipti frásögn þáverandi ráðherra af þessari stöðu. Þetta er í fyrsta skipti sem við ræðum við hana um þetta mál og stór hluti fundarins fer einfaldlega í að fara yfir málið. Síðan er auðvitað fjöldinn allur af aðstæðum sem er hægt að varpa upp í þessu samhengi. Það er ekkert endilega verið að leggja dóm á það sem kom fram, enda held ég að fólk geti verið með skiptar skoðanir á því hvað var refsivert þarna og hvað ekki, ef nokkuð. En ég held að það liggi alveg fyrir og ég hef sagt það sjálf opinberlega, Ásthildur Lóa Þórsdóttir er meðvituð um það, að það voru til að mynda ekki eðlileg viðbrögð hjá henni að ákveða að banka upp á hjá umræddri konu. Ég held að það geti allir tekið undir að það er ekki eðlileg hegðun af hálfu ráðherra í þessu samhengi. Þannig að það eitt og sér finnst mér umhugsunarvert hjá manneskju í slíkri stöðu. Hún áttaði sig á því og var líka meðvituð um það. Síðan vil ég bæta því við að algjörlega óháð því hvað í grundvallaratriðum réð hennar afstöðu, því að það er ekki mitt að segja frá því hvað dreif hennar ákvarðanatöku í grundvallaratriðum, þá liggur það auðvitað fyrir að þegar upp koma svona mál þá taka þau á og fólk þarf einfaldlega tíma til að jafna sig.

En það er staðreynd að forsætisráðherra og Ásthildur Lóa Þórsdóttir, hv. þingmaður, hittust nokkrum sinnum dagana 13.–20. mars og það hefði verið bæði mögulegt og eðlilegt að spyrja hana út í málið án þess að brjóta trúnað. Engin formleg athugun virðist hafa farið fram, ekkert mat, engin viðtöl, engin greining. Eina ákvörðunin sem virðist hafa verið tekin er að hafna fundarbeiðni frá þeim sem hafði komið með upplýsingarnar og ýta ráðherranum í farveg afsagnar. Ég vil því spyrja aftur: Ef forsætisráðherra taldi málið svo alvarlegt (Forseti hringir.) að það réttlætti afsögn ráðherrans, hvers vegna gerði hæstv. forsætisráðherra ekkert í heila viku? Var þetta vanmat á alvöru málsins eða von um að það gengi yfir án frekari umræðu? (Forseti hringir.) Þetta snýst ekki lengur um ráðherrann sem vék, þetta snýst um ráðherrann sem sat og gerði ekkert.

Frú forseti. Það er augljóst að um gífurlega viðkvæmt mál er að ræða sem átti sér stað fyrir 35 árum síðan. Ég held að það hljóti allir hér inni að vera sammála því að þegar inn í ráðuneyti berst svona frásögn frá þriðja aðila, sem er ekki aðili að máli, þá er rétt að vanda til verka. Það er rétt að vanda til verka og ég held að við hljótum öll að vera meðvituð um það, eftir fréttir síðustu daga, að það er ekki augljóst hvernig þú ferð af stað í máli sem berst frá þriðja aðila, að þú takir upp símann og ræðir umrætt mál beint við ráðherra áður en þú aðhefst, þar með talið er ekki verið að taka afstöðu til málsins. Það voru sex dagar liðnir frá því að erindið kom inn í forsætisráðuneytið, þar með talið er helgi þarna á milli.

tröppum Bessastaða að gærdagurinn væri góður dagur. Ég er nú ekki sannfærður um að það sé mat allra að gærdagurinn hafi verið góður dagur en látum það mat liggja á milli hluta. Mig langar til að spyrja hæstv. ráðherra,

er algjörlega hennar. Að sjálfsögðu var farið yfir það á þessum fundi, á fimmtudaginn var farið yfir málið og hún gerði grein fyrir atburðarásinni. Ákvörðunin er síðan

Þannig að í stað þess að láta þetta mál fara inn í þann mikilvæga málaflokk sem mennta- og barnamálin eru þá axlar hún ábyrgð og stendur að mínu mati sterkari eftir. Aðeins varðandi orðalagið góður dagur, þegar ég kom út, þá er það út af persónulegu máli sem snerti mig mjög mikið hér í gærdag.

hún meti þá niðurstöðu sem varð í þessu máli sem ósanngjarna. Mig langar bara að spyrja hæstv. utanríkisráðherra aftur,

hafi sett þrýsting á ráðherrann um að segja af sér eða að öðrum kosti færi — ja, það liggur ekki fyrir hvaða valkostir voru ræddir, þeir voru víst margir og ræddir ítarlega. En það skiptir máli.

að þetta mál er, að mínu mati, í dag þannig vaxið að það er meira sem hvílir á fjölskyldu Ásthildar Lóu að standa saman heldur en að við í stjórnmálunum reynum að gera okkur stærri á grundvelli þessa máls eins og sumir virðast vera að gera. Ákvörðunin var algerlega hennar. Það var hennar ákvörðun eftir að við höfðum átt samtal saman. Það var ekki þrýstingur, en þetta var samtal þar sem var farið yfir málið og við fengum innsýn í heildarmyndina. Ég held hins vegar að við mörg getum lært af þessu Ég held, hvort sem það erum við hér inni eða samfélagið, að það væri hollt fyrir okkur öll að spá í hvaða lærdóm við getum dregið síðan af þessu máli öllu.

Stjórnarandstaðan er réttilega að einbeita sér að aðkomu stjórnvalda að þessu máli hvað varðar undanfarna daga og vikur og það ætla ég mér að gera.

sem leitaði áheyrnar hjá þeirri sem situr í forsæti ríkisstjórnarinnar, bað um áheyrn vegna viðkvæms máls og bað um leiðbeiningar um hvernig væri best að bera sig að svo fyllsta trúnaðar væri gætt. Hvernig gekk það? Hvernig gekk það gagnvart þeirri konu, þeim borgara sem leitaði áheyrnar og trúnaðar? Jú, áheyrninni var algjörlega afgerandi hafnað reyndar ekki fyrr en efnistök lágu fyrir, sem og þegar upplýsingum um heimilisfang og síma hafði verið komið til þess ráðherra sem erindið fjallaði um. Það endaði á því að með þær upplýsingar í farteskinu var viðkomandi mættur óboðinn á staðinn á það heimilisfang og hringdi ítrekað í það símanúmer. Getum við reynt að ímynda okkur hvernig það hefur verið fyrir þessa konu? Af hverju í ósköpunum taldi forsætisráðherra það í lagi að afhenda þetta símanúmer og þetta heimilisfang? Í því samhengi skiptir engu máli að í fundarbeiðni hafi komið fram að viðkomandi mætti sitja fundinn ef forsætisráðherra myndi kjósa svo.

Frú forseti. Við skulum bara fara yfir nokkrar staðreyndir þessa máls. Það er einfaldlega þannig að það kom engin ósk um trúnað inn í forsætisráðuneytið hvað varðar þetta mál. Þetta eru staðreyndir máls og hefur komið fram í tímalínu Í öðru lagi liggur það alveg fyrir að það er ekki hægt að afgreiða fundarbeiðni með öðrum ráðherra og óska eftir nærveru þess ráðherra á fundi með einstaklingi sem viðkomandi ráðherra veit ekki hver er. Í þriðja lagi var það ekki þannig að umrætt heimilisfang eða símanúmer hafi gagngert verið sent til þess að það myndi hafa þær afleiðingar sem það síðar hafði. Það liggur alveg fyrir að um var að ræða skjáskot af beiðninni þar sem viðkomandi aðili kvittar undir með nafni, heimilisfangi og símanúmeri. Það að tengja þetta tvennt þykir mér ekki eðlilegt, ekki frekar en mér þykir eðlilegt, sem ég hef sagt víða, sagði m.a. hérna áðan, hvernig þáverandi ráðherra hagaði sér í kjölfar þess að hún fékk þessar upplýsingar.

að umræddur aðili hefur sagt af sér sem ráðherra. Umræddur aðili áttar sig á því að það er margt við þetta mál sem gerir það að verkum að það þykir mögulega ekki eðlilegt að hún sitji áfram sem ráðherra og hún hefur axlað ábyrgð. En það er ekkert í því sem forsætisráðuneytið gerði við umsýslu þessa máls sem er við að athuga. Ég stend við það og er alveg til í að taka frekari spurningar hvað þetta varðar því að allt er uppi á borðum í þessu máli.

Forsætisráðuneytið hefur verið mjög skýrt í þessu gríðarlega erfiða, flókna, persónulega máli. Það koma inn upplýsingar frá þriðja aðila sem hefur ekki eins og sakir standa tengsl við málsaðila. Sex dögum síðar er þetta mál komið í fjölmiðla. Það að einhver sendi inn beiðni um einkafund svo til strax með forsætisráðherra landsins þýðir ekki að með því að hafna þeim einkafundi sé verið að taka afstöðu til fundarefnisins. Það eru margar leiðir í þessu samfélagi til að koma svona skilaboðum til skila og til að vinna úr þeim.

Virðulegi forseti. Frá því að núverandi ríkisstjórn tók við má segja að þjóðin hafi haft miklar væntingar til hennar. Við öll óskuðum ríkisstjórninni velfarnaðar í sínum verkefnum, brýnum verkefnum fyrir land og þjóð. En veruleikinn er sá að síðustu þrír mánuðir hafa einkennst af samfelldum vandræðagangi stjórnarflokkanna; ítrekuð misbeiting á valdi ráðherra, haft í hótunum við fjölmiðla þegar umfjöllun þykir óþægileg, valdhroki blasir við og ríkisstjórnin ekki eldri en rétt rúmlega þriggja mánaða. Það má segja að atburðarás síðustu mánaða og sérstaklega síðustu viku skilji þjóðina eftir bæði ringlaða og eflaust líka dapra. Nú hefur verið skipt um einn ráðherra í brúnni og því vil ég spyrja hæstv. forsætisráðherra: Megum við búast við meiri vandræðagangi eða ætlar hæstv. ríkisstjórn að setja mikilvæg þjóðþrifamál í forgang í sinni vinnu? Hér er undir viðkvæmur málaflokkur. Hvað ætlar hæstv. forsætisráðherra að gera til þess að mikilvæg mál sem þurfa að ná fram að ganga í barna- og menntamálaráðuneytinu stöðvist ekki við þessa uppákomu?

spurninguna sem mér þykir góð að því leytinu til að ég hlakka verulega til að takast á við þau verkefni sem fram undan eru. Ég vil bara nefna að í síðustu viku lauk þessi ríkisstjórn samningi við sveitarfélögin í landinu, sem síðustu ríkisstjórn tókst aldrei að gera, í tilvikum barna með fjölþættan vanda. Við erum byrjuð að klippa á og leysa hnúta varðandi hjúkrunarheimili landsins þegar kemur að fjármögnunarhluta þeirra. Við erum líka að taka fast á öryggisvistunarmálum, eitthvað sem síðustu ríkisstjórn tókst ekki að gera. Við erum þar með talið að taka á rosalega stórum hluta sem snýr að fullnustukerfinu, fangelsismálakerfinu, og í ofanálag er ég full tilhlökkunar hérna fjármálaáætlun sem verður birt eftir rúma viku þar sem fram kemur stökkbreyting í ríkisfjármálum landsins sem sannarlega var þörf á. Þannig að næg eru verkefnin eftir síðustu ríkisstjórn sem þessi ríkisstjórn er nú þegar búin að taka á, málefni sveitarfélaganna er snúa að börnum með fjölþættan vanda, málefni hjúkrunarheimilanna, öryggisvistunarmálin, taka á afkomuvanda sem hefur lengi blasað við hjá ríkinu. Allt þetta hefur gerst á innan við 100 dögum hjá þessari ríkisstjórn. Og þó að upp hafi komið mál sem snertir einkalíf einstaklings, persónulegan harmleik fjölskyldu, þá hefur það ekkert með störf þessarar ríkisstjórnar að gera. Ég veit að allir í þessum sal vita það innst inni að það mál sem kom fram í fjölmiðlum um helgina hefur nákvæmlega ekkert með störf ríkisstjórnarinnar að gera heldur með málefni einstakrar fjölskyldu. Þetta er ekki pólitískt mál og leyfum því ekki að verða það, í guðanna

að síðustu vikur fyrrverandi ríkisstjórnar var setið við borðið og skilgreint verkefni sveitarfélaga og ríkis hvað varðar þjónustu við börn með fjölþættan vanda.

Frú forseti. Mér finnst mér bera skylda til þess að nefna það hér í upphafi að afsögn ráðherra hafði ekkert að gera með samstöðu eða samstöðuleysi þessarar ríkisstjórnar. Ég ítreka að um einkamál var að ræða sem var ekki pólitísks eðlis. Það er einmitt svo, að vegna þess að samstaðan er mikil í þessari ríkisstjórn þá er það ekki þannig að fagráðherra og fagráðuneytið eitt og sér sé úrskurðaraðili um það hvort mál komist áfram. Þess vegna hef ég ekki svona miklar áhyggjur af því. Þrátt fyrir að það sé auðvitað ekki gott að þurfa að standa frammi fyrir skiptum í ráðuneytum þá er samfella. Það er pólitísk samfella í þessari ríkisstjórn og fólk labbar ekki bara inn og gerir eitthvað þvert á ríkisstjórnarsamstarfið. Fólk stendur saman í þessari ríkisstjórn og er inni í þeim málefnum sem á að afgreiða í þessari ríkisstjórn og það hefur ekki breyst þrátt fyrir atburði síðustu daga. Hvað varðar öll þessi fínu mál þá er það auðvitað þannig að við munum öll eftir því hvernig klippt var á borða hérna rétt fyrir kosningar, (Forseti hringir.) hvaða heimili átti að taka til notkunar sem hafa skilað af sér gríðarlegum kostnaði fyrir ríkissjóð.

Frú forseti. Fulltrúum ríkisstjórnarinnar er tíðrætt um að hv. þingmenn og aðrir þurfi ekki að hafa áhyggjur af þunnum stjórnarsáttmála því að traust sé svo mikið á milli flokkanna.

Það gerir ráðherrann ósáttur en að eigin frumkvæði, líkt og hæstv. forsætisráðherra hefur staðfest. Hæstv. forsætisráðherra svaraði blaðamanni um málið með þessum hætti, með leyfi forseta:

Því spyr ég, líkt og hv. þm. Guðrún Hafsteinsdóttir spurði áðan: Hverjir voru hinir valkostirnir? Var það að einn flokkanna sliti sig frá samstarfinu? Var það tilfærsla milli ráðuneyta eða að ríkisstjórnin myndi ella springa? Ég spyr hæstv. forsætisráðherra: Hverjir voru hinir valkostirnir? Ef hæstv. ráðherra vill ekki svara því þá spyr ég: Var óbreytt mönnun ríkisstjórnarinnar valkostur?

Frú forseti. Ég ætla bara að biðja fólk hér inni að gæta orða sinna þegar það talar um furðumál. Þetta er mjög viðkvæmt persónulegt mál. Ég ætla bara að biðja fólk um að tala ekki með þessum hætti, eins og þetta sé eins og hvert annað mál sem komi upp í pólitík. Við vitum þetta öll hérna inni. Við skulum ekki gera pólitík úr þessum málum.

ekki taka af henni valdið í þessum sal og láta eins og hún hafi ekki sitt eigið ákvarðanavald. Af virðingu við hana skulum við horfast í augu við það að hún tók stórt skref, sem er ekki sjálfgefið í íslenskri stjórnmálasögu, að stíga til hliðar vegna þess að það var það sem hún taldi rétt í stöðunni. Af virðingu við hana og fjölskyldu hennar og fjölskyldur þessa fólks skulum við ekki gera lítið úr þessari stöðu sem upp var komin. komin. Ég beini þeim tilmælum einfaldlega til þeirra hér inni sem hafa svona mikinn áhuga á þessari ákvarðanatöku og hvort hún hafi vald í sínu eigin lífi, að ræða við hana, af virðingu við hana. Milli okkar fjögurra, formanna flokkanna og umrædds fyrrverandi ráðherra, hefur alltaf ríkt fullkomið traust. Við getum talað saman sem kollegar, sem manneskjur, sem vinkonur og rætt og ráðlagt án þess að taka af henni valdið.

Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir